Nastavljamo sa 7. Prijedlog zakona o dopuni Općeg poreznog zakona, prvo čitanje, P.Z. br. 626 Predlagatelj zakona je Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada. Prijedlog akta ste primili. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Zahvaljujem se gospodinu Lučiću sa suradnikom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Da li u ime predlagatelja? Gospodine Lesar, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, gospodine potpredsjedniče. Za uvod u obrazloženje ovog zakona samo podsjećanje. Svojedobno je Hrvatski sabor temeljem zakona uveo, odnosno ukinuo oznaku porezne tajne na podatke o poreznim dužnicima. I time su bili stvoreni uvjeti da se objavi tzv. lista poreznih dužnika. Neki su to nazvali i listom srama, ali ja ću koristiti terminologiju koja je primjerena primjeni zakona. koji su pratili taj prijedlog zakona bili su pod a) veća naplata poreznih dugova i drugo javni interes. Javni interes u smislu raspolaganja javnim novcem, novcem poreznih obveznika. Nakon usvajanja takvih zakonodavnih promjena Hrvatski sabor je na prijedlog Vlade uveo i novi institut, citirat ću otprilike iz obrazloženja, razduživanja poduzeća gospodarstva koji su u velikim dugovima. To razduživanje kroz institut predstečajne nagodbe bio je rezerviran i jeste rezerviran samo za poduzeća, ne i za obrtnike i primjerice obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u ništa boljem položaju u financijskom smislu od onih očito velikih koji su kroz predstečajne nagodbe se razdužili. U trenutku pisanja ovog prijedloga zakona u veljači ove godine bilo je podnijeto 6024 predmeta, zahtjeva za pokretanje postupka predstečajne nagodbe. Tim datumom bilo je riješeno 745, a ukupna vrijednost podnijetih zahtjeva za predstečajnu nagodbu bilo je tada 54 milijarde potraživanja. Dakle, radi se o ogromnom novcu koji je bio predmet kasnijeg odlučivanja. Prema zakonu kojim su predstečajne nagodbe uvedene Ministarstvo financija imalo je diskrecijsko, i ima oprostite, ima diskrecijsko pravo oprosta do 70% dugovanja s naslova poreza i doprinosa ili ne prihvatiti plan restrukturiranja kojega je dužnik predložio. Dakle, sama činjenica da je Ministarstvo financija imalo tu svoje diskrecijsko pravo a iz prakse i informacija koje smo dobivali oni manji poduzetnici najčešće su prolazili tako da je Ministarstvo financija odbijalo. Doduše bilo je nekih velikih dužnika gdje Ministarstvo financija nije prihvaćalo plan restrukturiranja pa onda kasnije opet je kad je umjesto Ministarstva financija očito netko drugi o tome odlučivao. Mali vjerovnici s obzirom na udio glasova i uključivanje u tom postupku imali su samo mogućnost odnosno bili su prisiljeni na otpis svojih potraživanja, i da apsurd bude veći morali su i moraju plaćati porez na otpisana potraživanja. Primijetili smo da u postupku kada se Ministarstvo financija odricalo dijela potraživanja s naslova poreza, zašto i kako je do toga došlo, odricali su se i prireza koji nisu prihodi državnog proračuna nego isključivo općina i gradova. Pa ispada da je Ministarstvo financija u ime općina i gradova opraštalo njihove dugove, njihova potraživanja. Što smo ovim prijedlogom zakona predložili? Najkraće, da se ne smatra obavezom čuvanje porezne tajne i da nije povrijeđena porezna porezna tajna ako Ministarstvo financija, Porezna uprava i bez pristanka dužnika, poreznog obveznika objavi na svojim internetskim stranicama iznos za koji su sklopljene predstečajne nagodbe, umanjene tražbine tijela javne uprave prema poreznom dužniku po osnovi poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak, prireza, doprinosa za obavezna osiguranja, posebnog poreza na naftne derivate, posebnog poreza na duhanske prerađevine, posebnog poreza na pivo, posebnog poreza na kavu, posebnog poraza na bezalkoholna pića, poreza na promet nekretninama, te carina. Zašto Ministarstvo financija Porezna uprava na svojim web stranicama da objavljuje te podatke? Svi ti porezni dužnici prije završetka predstečajne nagodbe bili su na listi poreznih dužnika, dakle oni su bili izlistani na listi poreznih dužnika. Nakon postizanja predstečajne nagodbe oni se s te liste brišu. I sasvim je logično da tada Ministarstvo financija po nama građanima obrazloži jer inače ljudi misle da su porezne dugove platili, ide u nastavak informiranja zadovoljavajući javni interes kako je taj porezni dug namiren. Dakle, radi se zapravo o nastavku procesa javne objave poreznih dugova. Nakon što je bio na listi poreznog dužnika i prošao postupak predstečajne nagodbe koja je uspješno završena, država se odrekla dijela poreznih potraživanja. Ono što smo željeli upravo dobiti to da Ministarstvo financija koje se u ime građana ove zemlje odreklo poreznih potraživanja, nažalost čak i prireza što su prihodi općina i gradova, a ne središnje države da se objave podaci koliko u lipu točno poreza se odreklo, kojih poreza za svaki taj porez pojedinačno kao što je na listi poreznih dužnika za svaki od tih poreza posebno navedeni porezni dug i na kraju ukupni porezni dug. Dakle smatramo da objavom tih podataka tek tada ona lista poreznih dužnika ima smisla. I naravno da uz objavu iznosa odricanja potraživanja poreza treba biti objavljen i podatak onaj preostali dio koji je ostao u obavezi plaćanja na koji rok je odobreni prolongat i uz koju kamatnu stopu jer u trenutku zaključenja predstečajne nagodbe dužnici istog dana ili dan iza toga najčešće ne ne plaćaju razliku poreza kojega su dugovali nego dobivaju najčešće prolongate na određeno vrijeme uz određenu kamatnu stopu. To je suština ovog prijedloga. Vlada u svojem mišljenju upućuje na to da su svi ti podaci dostupni na stranicama FINA-e i da sve tamo postoji. To je samo jedan promil istine. Da bi u bazi podataka FINA-e tražili podatke, prvo trebate znati OIB svakog poreznog dužnika jer samo imenom firme ne pušta vas unutra. I onda drugo svakog od onih tada 6 tisuća i nešto ne znam koliko je sada postupaka predmeta predstečajne nagodbe bi morali posebno izračunavati koliko je poreznog duga kojem je oprošteno i što je s razlikom. Međutim kada bi i to napravili ne možete doći do podatka po porezima pojedinačno nego samo ukupnog iznosa. I zato odgovoru u mišljenju Vlade je ciničan jer ako je Hrvatski sabor na prijedlog te iste Vlade Ministarstvo financija dao to diskrecijsko pravo da se odriče javnog novca u procesu tog razduživanja onda građani imaju pravo točno jednostavnim načinom pregleda kao što je ona tablica na stranicama Porezne uprave o poreznim dužnicima gdje ne trebate upisivati ni OIB ni ime tvrtke ni pasvorde niti izvršiti nikakvu matematiku, računicu zbrajanja, odbijanja, niti tražiti posebne razredne jer su dugovi specificirani po svakom porezu pojedinačno na takav isti način je trebalo objaviti ili bi trebalo objavljivati ove informacije i podatke koje mi tražimo. Kako otprilike izgleda informacija kada i na FINA-i uspijete doći nakon završetka postupka, do kakvih takvih podataka poslužit ću se citatom za jedan takav završeni predmet koja je završila FINA Regionalni centar Osijek. Radi se o jednom poznatom velikom dužniku koji se bavi od strašno velikog značaja za RH, taxi prijevozom, taxi tvrtka. "Grupa 1, tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, utvrđeni iznos tražbina za koje vjerovnici imaju pravo glasa za 509 tisuća 681,97 kuna od čega je ukupan iznos glasova za 425 tisuća 608,27 što znači da je za prihvaćenje plana glasovalo 83,5, a protiv plana 16,5%". Dakle tu smo došli do podatka da je središnja država i trgovačka društva u većinskom vlasništvu središnja država valjda potražuje poreze i doprinose a trgovačka društva u većinskom vlasništvu nešto drugo, sigurno ne poreze, potraživala ukupno 509 tisuća. Koliko je to poreza, ne zna se. I tad piše dalje, grupa tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, dug prema poreznoj upravi se smanjuje za 50% a preostali iznos na otplatu od 60 mjeseci uz kamatu od 4,5% i poček od jedne godine. Samo na način da sve te tisuće i tisuće predmeta tek po završetku postupka na stranicama FINA-e dođete do njih i radite si svoje tabele mogli bi izračunati i prikazati ukupni otpis dugova tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu. I niti jedan drugi podatak od ovog našeg za kojega smatramo da postoji javni interes ne postoji zbirno prikazan i pregledan. I na kraju pitam ako su argumenti za uvođenje liste poreznih dužnika bili javni interes ako se u procesu predstečajnih nagodbi kao pomoć gospodarstvu primijenio metoda opraštanja poreznih potraživanja i potraživanja sa naslova doprinosa i mirovinskih i zdravstvenih, to naročito koristi stabilnosti mirovinskog i zdravstvenog sustava, u čemu je problem da to isto Ministarstvo financija koje je u ime države pristalo na takvu nagodbu, predstečajnu nagodbu da javan prikaz tih podataka? Ili je možda problem u tome da kada bi se takav sistematizirani popis objavio i pojavio bi mogli doći do nekih zaključaka koji bi mogli upućivati na čudne stvari o kojima je i kolega Marić jutros s prvom točkom dnevnog reda govorio. Moram priznati da sam razočaran stavom Vlade koja odbija nešto što je zapravo nastavak njezinog projekta, projekat liste poreznih dužnika je projekat ove Vlade. Projekat predstečajnih nagodbi je projekat ove Vlade i sada ga samo treba zbog javnog interesa završiti objavom tih podataka i naravno odgovoriti na pitanje da li će država općinama i gradovima nadoknaditi onaj dio prireza kojih se u njihovo ime odrekla a da oni to nisu ni znali pretpostavljam a da oni to nisu ni znali. I da sam ja gradonačelnik ili načelnik općine ja bih podigao tužbu i tražio od države da nadoknadi do zadnje lipe oproštenih prireza. Jer i ovih dana čujemo da lokalna samouprava i regionalna samouprava moraju izvršavati svoje funkcije, da ona mora financijski pratiti, eto sada i kod poplava se više angažirati. I kada god dođemo do većih problema središnja, nivoa središnje vlasti prozivamo lokalnu i regionalnu samoupravu, brojimo im svako radno mjesto, svaki krivi potez, svaku krivu odluku. I mene bi doista zanimalo koliko je prireza oprošteno, koliko su općine, gradova iz tog naslova oštećene. Ali i onaj dio poreza recimo na dohodak koji također u finalu nije prihod državnog proračuna nego opet je prihod općina i gradova jer čini mi se da samo 12% ubranog poreza na dohodak završava u državnom proračunu a i taj se koristi za decentralizirane funkcije. I sada si postavljamo pitanje da li je to diskrecijsko pravo koje je Ministarstvo financija imalo, pristanak na otpis poreza davalo u svoje ime, …/Govornik se ne razumije./… u ime Vlade, u ime ovog Sabora a najveći dio tog poreznog kolača prihoda zapravo pripada općinama i gradovima. Nije li možda upravo to razlog zašto se ti podaci na taj način ne žele objaviti, bi tada stvoreni bili uvjeti da gradonačelnik, načelnik općine, pa ja bih rekao čak i župani zbog poreza na dohodak od središnje države potražuju ono što je ona oprostila nekome a što je trebao biti njihov prihod. Potrebna sredstva za objavu ovih podataka u odnosu na start kada je trebalo objaviti listu poreznih dužnika su zanemarivi. Ne, Vlada ne prihvaća, vladajuća većina neće prihvatiti i zbog toga ostaje gorčina da očito taj popis naročito u predizbornoj godini bi mogao napraviti tektonske poremećaje. Možda bi tada na toj listi sa najvećim iznosima otkrili neke, trgovačka društva velika koja će na jedan ili drugi način nagraditi one koji odbijaju da se to javno objavi. I poziva sve one koji su podržali objavu liste poreznih dužnika da podrže i ovaj prijedlog gdje se samo nastavi, radi o nastavku tog modela sa dopunskim informacijama. Najkraće razlozima zašto su skinuti s liste poreznih dužnika, zato jer su u predstečajnoj nagodbi dobili otpis najvećim dijelom a za preostali dio dugovanja prolongat na nekoliko mjeseci ili godina. Hvala lijepa. Hvala i vama. Prelazimo na replike. Ingrid Antičević-Marinović, izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Mislim kolega da ćete se složiti sa ovim što su sada vama replicirati, mislim u biti i nadopuniti ono što, na čemu vi bazirate čitavu svoju raspravu a to je uloga Vlade i realizacije obećanja da će objaviti dakle liste ili kako ste ih vi nazvali, odnosno kako ih kolokvijalno javnost naziva, liste srama svih dužnika, dakle onih koji duguju državi. Ja mislim da bi mi morali, poštujući ovo što ste i vi rekli, ovaj prijedlog da bi se čitav projekt unaprijedio i postigao konačno svoju svrhu, ali ipak da bi doživio onu osudu javnosti i na takav način pomoglo se i tijelima, dakle onima koji su prvi pozvani u realizaciji i naplate poreznog duga, a to je ta jedna podrška javnosti i društvena osuda onih koji se tako ne ponašaju. A to je jer društvo još uvijek i građani još uvijek nisu spremni u dovoljnoj mjeri, u očekivanoj mjeri osuditi one koji ne plaćaju porez. A zašto je tomu tako mi to znamo i to treba otvoreno reći, zato što još uvijek ima slučajeva kada država duguje bilo pojedincima koji su mali obrtnici ili njihovim tvrtkama novac. Poreski novac se i daje upravo zato da se između ostalog, ne samo ostali javni poslovi opslužuju nego jednako tako da se i prisilna naplata, to je jedan od poslova, zadaća organa vlasti, dakle koji se i financira iz poreza. Dakle, ja mislim da ne bi bilo pošteno odnosno da bi ovaj cijeli projekt dobio na punoći svoje realizacije treba uzeti u obzir i ne stavljati na stup srama onima kojima država duguje i koji su možda upravo samo i jedino iz tog razloga zapali u nevolje pa nisu svoje ostale obveze mogli namiriti, Hvala. ja sam rekao da to nikad nisam zvao listom srama nego listom poreznih dužnika. Moramo se služiti onim jezikom koji. Što se tiče podrške, mi smo podržali taj prijedlog zakona kad je bio na glasanju i mislim da ovaj naš prijedlog je nastavak te podrške koju tražite da se stvari dovedu do kraja. I slažem se s vama da na listi poreznih dužnika i poduzeća i poduzetnika koji su u predstečajnoj nagodbi dio njih je zbog toga što im ili država ili državna poduzeća nisu na vrijeme platila. Razgovarao sam jučer ovdje u dvorani s jednim od takvih. Grad Dubrovnik veli 9 mjeseci ako dobiješ plaćeno što si radio za njih budi sretan. Ali ajmo, dali ste mi genijalnu ideju. Zašto država ne bi objavila listu svojih dugova? dugova? Zašto u sklopu predstečajne nagodbe, a to je taj poduzetnik predložio, država ne pristaje na prijeboj dugova? On je dugovao 30 000 kuna poreza, a država milijun kuna njemu za obavljeni posao i nije mogao napraviti prijeboj. Oni su to tražili i ovo je idealan prijedlog. Da, imamo poduzetnike, poduzeća i velika i mala koji su u problemima zbog dugova države i državnih poduzeća. Objavimo to, omogućimo im prijeboj tih dugovanja i u roku od 30 dana smo najveći dio toga riješili. Ja vam se doista zahvaljujem i predložit ćemo upravo i to, ako podržite da nastavimo od početka liste predstečajne nagodbe, … podaci o dugovanju središnje države i prijeboj dugovanja. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika Krešimir Bubalo. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Lesar, naime u banana država je diskrecijsko pravo neplaćanja poreza. To ne smije biti pravo u Republici Hrvatskoj i potrebne su objave, no i svima je poznato da je i Al Capone pao zbog neplaćanja poreza, pa sigurno da želimo vidjeti tko su ti likovi u Republici Hrvatskoj koji nisu godinama plaćali porez. No ono što se događa, da država otpisuje dio prihoda jedinice lokalne i regionalne uprave. Imao sam takav jedan primjer dok sam bio župan. Jednoj tvrtki koja je kupljena za kunu država je otpisala oko 40 milijuna kuna i tužio sam ih prije 6 godina i neki dan kad se ministar Lalovac žalio da mu nema tekuće rezerve, znate zašto, zato što je 83 milijuna kuna morao platit Osječko-baranjskoj županiji zbog presude. Znači ne može država otpisivat prihod jedinica lokalne uprave, ali onima svima kojima otpisuje moramo znati tko su ti, a ne smije se država dovest u situaciju da ne kompenzira svoja dugovanja nakon 30 dana jer imamo Zakon o plaćanju i upravo … mogućnost da dugovnu i potražnu stranu svaki porezni obveznik može podmiriti u Republici Hrvatskoj. Onda se ne bi komplicirala situacija i neki ne bi završavali u predstečajnom postupku, nekima ne bi morali biti otpisani dugovi,

nekome oprostiti prihode općina i gradova s naslova prireza ili bilo čega drugoga. I upravo zbog toga tražimo da se u sklopu objave podataka o otpisanim porezima da i podatak o otpisanim prirezima kako bi, a nadam se da će to se stat s tim da više, naprosto vjerujem da to više država ne radi sada ali je radila cijelo vrijeme i na temelju tih podataka općine i gradovi mogu zaštititi svoje interese i tužbom vratiti ono što pripada njima. A vjerojatno i odbijanje objave tih podataka jedan od razloga što se u financijama boje da će općine i gradovi doista naplatiti ta svoja potraživanja. I tu smo u apsurdnoj situaciji da središnja država, središnja blagajna, državni proračun, državna … olako barata otpisima kad je u pitanju tuđi novac, a podsjećam vas ne radi se samo o prirezima, porez na dohodak i njegova raspodjela završava u lokalnoj samoupravi i svaka kuna otpisanog poreza na dohodak državnih je samo 12. ostalo da rješava ili bi trebalo završiti u lokalnoj samoupravi. Koliko je to novaca do sad u svim predstečajnim nagodbama napravljeno? Nekoliko milijardi pretpostavljam. Dakle, to su razlozi zašto tražimo objavu tih podataka. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća je replika Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Kolega Lesar, država je prisilno dobavljačima otpisala i onima koji ne žele otpisati potraživanja predstečajnim subjektima i to prisilno svojom odlukom je utjecala da mora i on otpisati, a na ta otpisana potraživanja je platio PDV, platio je prirez, platio je porez na dobit, platio je sve, a država ga prisiljava da otpiše ono i da plati porez na nešto što ga prisiljava prisiljava ne naplatiti. Na fakturu koju ne može naplatiti mora platiti državi porez. Pa zar to nije paradoksalno? Ali Vlada ovu vašu ideju ne prihvaća zato što želi prekriti ovakve stvari da se ne razotkrije ono što se događa u ovim najkriminalnijim činom u gospodarstvu Hrvatske nakon privatizacije. Za predstečajne nagodbe trebalo bi sagraditi novu dilataciju u Remetincu i samo je zvati dilatacija predstečajnih nagodbi. A vi kažete, interesira vas koliko je oprošteno. Mene interesira i komu je oprošteno. Nisu pravnim osobama oprošteno, opraštano je i vlasnicima pravnih osoba. Tko su vlasnici pravnih osoba? Kolika je njihova imovina? To su najbogatije osobe u Republici Hrvatskoj u pravilu, u pravilu. Čast iznimkama. I mi opraštamo najbogatijima. Jel' išta Ministarstvo financija pokušalo naplatiti od njih? Nije, nije koristilo instrumente uopće. Sve se to treba sad zaboraviti i prekriti. Sad ste dobili porez na automobil, niste vi, jer ne vozite, ali dobivamo svi. Hajde pokušajte ne platiti porez 200 kuna na automobil. Vidjet ćete u roku 30 dana kakva vas ovrha čeka na garažu, na stan, na sve ostalo. A prema ovima koji su dužni 55 milijarda kuna nikad nitko nije poduzeo ništa. Štitimo njih, štitimo dužnike i mislimo idemo Kolega Marić u potpunosti ste u pravu. U ovom primjeru kojega držim pred sobom Hvala. Upravo u ovom primjeru kojega držim u ruci država je dakle potraživala 509 000, financijske institucije 5 milijuna i 900 i pazite rezultat glasanja. Kada se glasalo o potrebi prihvaćanja plana restrukturiranja za ovo poduzeće 99,99% financijske institucije su glasale za i u grupi ostalih vjerovnika, malih poduzetnika za je glasalo 48,29 a protiv 51,71. Dakle, mali vjerovnici poduzeća nisu prihvaćala ovaj plan restrukturiranja, ali su ih nadglasali država i banke. I oni su bili prisiljeni na otpis 30% svih potraživanja, a ostalo na otplatu 24 mjeseca bez kamata. To su i sad tražimo da se ti podaci objave i opet ne ide. Hvala. Počinjemo sa raspravom po klubovima. U ime kluba HDSSB-a Dražen Đurović, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, vrlo kratko, prijedlog je kratak i iskreno govoreći nije mi najjasnije zapravo u čemu je problem u ovom prijedlogu i zašto je, zašto je bio neprihvatljiv Vladi Republike Hrvatske niti je to posebno teško provesti, niti posebno tereti državni proračun, niti zahtijeva nekakve velike napore Porezne uprave, a niti će polučiti bog zna kakvim učinkom, dakle ukupno gledano. Međutim, pomogao bi određenoj transparentnosti i dostupnosti informacijama određenim dužnicima i zaista ne vidim zašto, zašto Vlada. Da li je to sad samo pitanje postavljanja prema tome tko predlaže, a ne što predlaže. Da li su samo a priori zbog toga što to jedan oporbeni klub zastupnika predlaže a priori odbili. Jer vidjeli smo iz ove tzv. kolokvijalno govoreći liste srama, odnosno javne objave poreznih dužnika ni da ta objava nije polučila gotovo pa nikakvim učinkom. Jedino što zapravo služi da ljudi pregledavaju tu listu i da vide tko od onih koje oni poznaju ili za koga su čuli da je dužan porez i da znaju eto koji poduzetnik iz njihovog okružja ili kog oni znaju i koliko je dužan. I to je na neki način samo zapravo povećalo i javnost i transparentnost tog duga, a zapravo ni na koji način barem koliko je meni poznato niti je utjecalo, niti je posebno pomoglo da se zapravo taj dug na bilo koji način naplati. Tako ni ova informacija. Naravno da ona ne bi zapravo sama po sebi ništa promijenila, ali bi zapravo poboljšala informiranost i transparentnost i oko oko tih postupaka predstečajne nagodbe, a samoj Poreznoj upravi zapravo s obzirom da su ti podaci u pravilu dostupni ne bi zapravo vjerojatno bio veći problem da se ti postupci iznesu. Prema tome, ja moram iskazati zapravo iskreno svoje čuđenje zašto Vlada zapravo ovo odbija jer ako ćemo na ovaj način stalno postupati, vući nekoliko mjeseci jedan ovakav prijedlog na dnu dnevnog reda, onda ga konačno dati popodne i čekati samo da prođe, onda zapravo ni mi kao Hrvatski sabor dalje nastavljamo onu praksu koju Hrvatski sabor ima u svojoj tradiciji već dosta godina i prije ovog saziva da se tako čvrsto postave odnosi zapravo vlasti i oporbe, da ta oporba i onaj mali doprinos koji može dati kroz nekakav zakonodavni prijedlog nikad ne može proći ni na jedan način i ni u jednom obliku, čak ni ovakva jedna ajde recimo blaga inačica blaga inačica informiranja javnosti koja je relativno jednostavna za izvesti i koja ne predstavlja nikakvu ugrozu ni za plan vladajuće koalicije pa ni za njene političke interese. Prema tome, bilo bi dobro kad bi zapravo predstavnik, netko od predstavnika zapravo vladajućih još dodatno mogao obrazložiti koji su zapravo motivi uopće ovo ne prihvatiti. Kažem, s druge pak strane dakle mi kao klub HDSSB-a to podržavamo jer ne vidimo zaista nekog racionalnog razloga i da je došao od strane vladajućih da ne bi ovo poduprli jer razloge sam iznio. S druge pak strane kažem i da se ovo usvoji neće to Bog zna kako ni na koji način pridonijeti nikakvoj učinkovitosti naplate bilo kakvih potraživanja ali će na kraju doprinijeti onom što je zapravo važna stečevina i demokracije danas 21. stoljeća pa i ako hoćete funkcioniranje javne uprave, a to je da informacija bude dostupna građanima u što je moguće većoj mjeri. Za tim se teži u svim modelima rada političkog sustava, prema tome zašto na jedan prijedlog koji će dati, omogućiti da jedna informacija i to o financijskim, dakle o nekim iznosima koje država oprašta, da ona zapravo bude transparentnije dostupna svima onima koji su za nju zainteresirani. Ako se mogu malo osvrnuti i na ovu raspravu koja se prethodno vodila kod kolega prije dva dana ili dan, dva mogli smo pročitati nekoliko novinskih članaka o tome kako su neki ljudi pravomoćno osuđeni za, u nekim postupcima dakle u kojim je jasno utvrđena politička korupcija, klijentelizam, zlouporabu položaja i ovlasti i financijsku korist. U jednom slučaju nekih 700 tisuća kuna, u drugom milijun kuna i dobili smo presude od od nekoliko mjeseci rada za opće dobro u konačnici. Nastavlja se trend i tu se zapravo ne bih složio s onim kolegama koji su prethodno tvrdili da stvari idu u pravcu toga da se isplati platiti porez i da mi idemo u pravcu toga da se ne isplate malverzacije. Ne, mi i dalje nastavljamo i kroz pravomoćne sudske presude jasno slati poruku da se isplate malverzacije, da se ne isplati plaćati porez i da i dalje Hrvatska pravna država i ukupno Hrvatska država bila ona izvršna, sudbena jednostavno ne uspijeva na pravi način zapravo sankcionirati sve one koji ne poštuju hrvatske zakone, ne provode ih ili provode raznorazne malverzacije. Posebno u ovim slučajevima koji su zapravo izravno vezani za politiku. Mi u Gradskom vijeću grada Požege danas opraštamo na sjednici gradskog vijeća otpuštamo za milijun kuna komunalne doprinose raznim d.o.o., dakle danas gradsko vijeće o tome odlučuje, raznim d.o.o. koji su ostali dužni za komunalne doprinose i kasnije se samo izbrisali iz sudskog registra. Nama je to 2,5% izvornih prihoda gradskog proračuna. Jednostavno, ljudi su se izbrisali i njihovi dugovi nestaju sa njima kao da ih nikada nisu, njihove obveze za komunalni doprinos, kao da toga nikada nije ni bilo. I nikom ništa. Dakle, i dalje ostaje to imaš d.o.o. koji se zove Zenox pa se sutra zove Zenox a pa prekosutra Zenox b pa prekoprekosutra Zenox d, mislim govorim kolokvijalno, i dalje možeš nastavljati kao kao da se ništa nije dogodilo iako već godinama govorimo o tome da ćemo konačno složiti taj pravni sustav da se više onemoguće takve malverzacije. Ne, mi upravo idemo u obrnutom pravcu, ma d.o.o. za 22 lipe ćemo ga osnovati. Još će ti država platiti da ga osnuješ da bi mogao ne platiti svoje obveze pa ga onda ugasiti i otvarati sljedeći d.o.o. I tako unedogled. Ta priča o poreznom dugu i o tome kako je to sramota u Hrvatskoj državi mislim ja ne znam jel' mi svi živimo u istoj Hrvatskoj i da li svi mi znamo ljude koji su porezni dužnici ili imaju tvrtke koje su dužne poreze, a 100% su u njihovom vlasništvu, ne znam da li netko zna od vas od njih da hoda pokunjene glave i da tvrdi da ga je sram u Hrvatskoj što nije platio porez ili svoje obveze? Dakle, klub HDSSB-a svakako podržava ovaj prijedlog zakona o dopuni Općeg poreznog zakona. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku, iz vašeg kluba. Kolega Boro Grubišić, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Đurović, vi ste govorili o Požegi i o otpisu nekakvih milijun kuna što iznosi 2,5% izvornog proračuna vašega grada. Evo bio sam svjedokom na sjednici Županijske skupštine u Slavonskom Brodu gdje je županija morala otpisati odnosno platiti jamstva bankovna za 5 takvih firmi, privatnih firmi, u iznosu od 10 milijuna kuna. Jedna županija koja je po svim parametrima jedna od najsiromašnijih, ako ne i najsiromašnija županija u državi je da kažem u neku ruku kolokvijalno poklonila, darovala 10 milijuna kuna jer ni banka ni odvjetnici nitko se nije mogao naplatiti od tih nekakvih subjekata privatnika koji ni na koji način nisu mogli platiti, a županija je preuzela jamstva i morala platiti bankama 10 milijuna kuna što je kada uzmemo da je izvorni proračun županije Brodsko-posavske nekih 70 milijuna kuna 10 milijuna kuna je sedmina ili oko 7, 8% što je još drastičniji primjer u odnosu na vaš iz Požege. Hvala. Hvala. Odgovor kolega Đurović. **Đurović, Bog zna kolika jamstva za raznorazne tvrtke tamo gdje je izdavala jamstva, a znamo da su se u prethodnih 15-ak godina, 20 državna jamstva izdavala samo čim uđeš na vrata dobiješ državno jamstvo za milijun kuna. uopće te ne pita za šta je, tko si i napišeš za šta je, naravno sve to kasnije dođe na naplatu. Nedavno smo u Hrvatskom saboru konačno konačno izglasovali izmjene Zakona o javnoj nabavi gdje smo gotovo bili u bizarnoj situaciji da porezni obveznici plaćaju u konačnici gubitak. A vrlo često je taj gubitak u javnim nabavama nastajao raznim malverzacijama onih koji su na taj način raspisivali natječaje, to su nevjerojatne stvari. Međutim, u konačnici mi s takvim stvarima nikada nećemo završiti dokle god ne budemo sa pravomoćnim sudskim presudama slali društvenu poruku da se ovaj kriminal u ovoj državi ne isplati. Dokle god šaljemo pravomoćnim sudskim presudama jasne poruke da kriminal se isplati politička korupcija se isplati dotle ćemo imati kriminal i političku korupciju. I svatko tko može pročitati da se za 700 tisuća kuna pronevjere dobije 10 mjeseci rada za opće dobro taj će ako se nađe u toj prigodi to isto učiniti. A ako stavi nekakvu čarapu na glavu i ode u mjenjačnicu i uzme tisuću kuna dobit će 4 godine zatvora. Zahvaljujem. U ime kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada Zlatko Tušak. Izvolite. **Tušak, Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege zastupnici. Hrvatski laburisti su prijedlog izmjena ovog zakona predložili u najboljoj namjeri zbog interesa javnosti i transparentnosti za raspolaganje novcima građana. Ono što su i kolege prije toga govorili ja ne vidim nijednog razloga zašto se ne bi ti podaci javno i transparentno objavljivali i kome je u interesu da skriva određene podatke ili eventualno da se vrlo teško dolazi do takvih podataka. Ono što je bitno reći da ovaj prijedlog Hrvatskih laburista o dopuni Opće poreznog zakona u članku 8.zbog interesa javnosti i činjenica da država u predstečajnim nagodbama otpisuje novac zato smatramo da građani imaju pravo znati kojim dužnicima je otpisan dug ali u kojem iznosu im je otpisan otpisan dug. Samim time osigurala bi se veća transparentnost koja bi bila rezultat veće odgovornosti nadležnih tijela pri vođenju predstečajnih nagodbi. Sadašnje rješenje u članku 8.uređuje institut porezne tajne u stavku 1., ali već kasnije kasnije u sljedećoj stavci uređuje podatke koji se ne smatraju poreznom tajnom kao i postupke koji se neće smatrati povredom obaveza čuvanja porezne tajne. Naš prijedlog je samo proširenje određenih stvari da se ti podaci transparentno i objavljuju. Jasno da svi smo podržali određene izmjene zakona koji je prije dvije godine stupio na snagu jel objavljeni su podaci poreznih dužnika, a ove izmjene bi imale za cilj samo unapređenje tog poreznog sustava, posebno poticanje poreznih institucija ali i povjerenje među građanima u djelovanju pravne države. Neosporna je činjenica da vraćanje to povjerenje i transparentnost ono je bilo poljuljano kada se i donosio u članku 8.prijašnje izmjene jel je tada porezni dug iznosio 52 milijarde. Hrvatska javnost je poslije toga bila bombardirana sa podacima o iznosima i uvjetima otpisa poreznih dugova pojedinim dužnicima te se sve glasnije upozorenje malih i srednjih poduzetnika o o nejednakim postupanjima prema njihovom zahtjevu u ostvarenju predstečajne nagodbe o čemu je bilo govora jel su veliki igrači itekako dobro prolazili u tim predstečajnim nagodbama. Ovim prijedlogom izmjene Općeg poreznog zakona propisuje se da obaveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena ako Ministarstvo financija Porezne uprave bez pristanka poreznog obveznika objavi na svojim internetskim stranicama iznos za koji su sklopljene predstečajne nagodbe umanjenje tražbine tijela javne uprave prema poreznom dužniku. Stoga smatramo da predložene izmjene u članku 8. Općeg poreznog zakona predstavljaju iskorak i one su važan instrument za vraćanje povjerenja građana u institut predstečajne nagodbe na način da se objave porezni dug, a time i dužnika kojima je država otpisala dio poreznog duga ne smatra povredom porezne tajne. Jasno da smatramo da podaci otpisa u …/Govornik se ne razumije./… nagodbi trebali bi biti transparentni i zbog uvida u javnost u vremenskom periodu dugovanja svih pravnih subjekata kojima su kojima su obaveze otpisane posebno one s osnova poreza i doprinosa. Zato čudi nas mišljenje Vlade Republike Hrvatske, ne znamo koji je motiv da se ne objavljuju ovi podaci transparentno. U obrazloženju ono što Vlada govori a to je da Opći porezni zakon je postupovni zakon kojim se uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise porezima i drugim javnim davanjima te da je postupak predstečajne nagodbe postupak nagodbe odnosno dogovora namirenja svih vjerovnika a provodi ga Financijska agencija i da su svi podaci objavljeni na web stranici FINA-e. Jasno, dolaženje do tih podataka je vrlo komplicirano, istraživanja i traženja jednostavno ne vidimo razloga ni jednog koji bi bio suprotan onome da ovi podaci ne budu javno i transparentno objavljeni. I mi upravo smatramo suprotno da nema nikakve prepreke da i u ovom zakonu ne bude to regulirano. A upravo zbog te transparentnosti i zbog podataka koji su objavljivani bili na web stranici za primjer ću reći samo pitanje problema i ono što je u javnosti puklo a to je pitanje slučaja Spačve svi ti podaci bili su i objavljeni na web stranici FINA-e ali presedan je nastao u smjeni ministra financija Slavka Linića iako je on tvrdio da je sve bilo po zakonu, da je sve bilo objavljeno, javno a epilog toga je bio sasvim drugačiji. Da su kriteriji o objavljenim podacima bili jasniji onda vjerojatno da i zbog interesa javnosti a i zbog onoga što javnost želi da zna vrlo lako bi se imalo uvid u u sve podatke a jasno u javnosti se govori i o nekim drugim slučajevima otpisivanja duga pa i u dijelu nekim medijskim kućama i jasno da bi to svakako zbog hrvatske javnosti trebalo biti objavljeno i transparentno na jednom mjestu. Ovako ne zna se po kojim kriterijima se nekome otpisuju dugovi a nekome ne te na koji način se nagodba provodi kako bi se skinula svaka sumnja s moguće malverzacije ponudili smo zato ovakav prijedlog. Kada država oprašta dugove kroz predstečajne nagodbe nužno je da cijeli postupak bude transparentniji i na uvid javnosti kako bi se otklonila svaka sumnja oko pogodovanja pojedinaca. Za primjer, evo bilo je i danas govora imamo objave liste poreznih dužnika, one su nazivane i stupom srama. Prošle su eto dvije godine, porezna uprava svaka tri mjeseca revidira liste poreznih dužnika, neki dužnici s nje nestaju dok se drugi kojima se u međuvremenu nagomilali su dugovi pojavljuju na toj listi. Na njoj su porezni obveznici koji su bili dužni 8,2 milijarde kuna izbrisani s liste jer su ušli u predstečajne nagodbe ili su ugasili tvrtke ili su preminuli i prestali postojati. Prema podacima porezne uprave prve liste objavljene obuhvaćale su 102 tisuće 370 poreznih dužnika i ukupno negdje sa 30 milijardi kuna. Na listi objavljenoj ove godine bilo je 82 tisuće i 400 poreznih dužnika sa ukupnim porezom od 20 milijardi i 900 milijuna kuna a to znači da je blizu 20 milijardi manje nego prije 2 godine da se u tom razdoblju porezni dug smanjio za nešto više od 9 milijardi kuna. Iako se porezni dug smanjio za 9 milijardi kuna to ne znači da taj iznos porezni dužnosnici su u protekle 2 godine stvarno i uplatiti u državni proračun. Za primjer reći ću da su porezni dužnosnici do srpnja, od srpnja 2012. do rujna ove godine u proračun uplatili 783 milijuna kuna. U te dvije kategorije su oni koji su izbrisani jer su potpuno platili dug, njih je negdje oko 500 milijardi i negdje 290 500 milijardi i negdje 290 milijuna kuna onih koji su platili dio duga pa su došli ispod onog iznosa i brisani su sa te liste. A što se dogodilo sa ostalim poreznim dužnicima koji su u posljednje dvije godine izbrisani sa liste a imali su oko 8,2 milijarde kuna, nema jednostavno nigdje podataka. I jasno da bi javnost o tome htjela znati i imati sve podatke. Koliki je iznos poreznog duga u protekle dvije godine Ministarstvo financija oprostilo u provedenim postupcima predstečajne nagodbe nema odgovora. Kao i cijeli popis kome je taj dug oprošten. Zato smatramo da je opravdano donošenje izmjene ovog zakona zbog javnosti i transparentnosti ali radi se o novcima građana Republike Hrvatske koji imaju pravo znati i imaju pravo uvid u sve oproštene dugove koji su provedeni u predstečajnom postupku ili u nekom drugom postupku. Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a kolega Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege. Tko još u Hrvatskoj priča o predstečajnoj nagodbi? zadnjih nekoliko mjeseci kao da je naprosto nestala iz medija, iz političkih govora, naprosto više nije interesantna. Jedan potez Vlade s kojim se hvalilo da su se smanjile, zapravo spasile silne tisuće radnih mjesta, stotine poduzeća. Ako je to tako dobro, zašto danas nema govora o tome? što je definitivno i što je ostalo iza toga, da se administrativnim putem smanjila nelikvidnost i smanjio porezni dug. Administrativnim putem, jer da je bilo drugačije onda Hrvatska država ne bi bila u problemu sa proračunom i ne bi bila u mjerama prekomjernog deficita i ne bi imala deficit državnog proračuna ovakav kakav je i ne bi imala smanjene prihode od poreza. Dakle to su činjenice koje nitko ne može oborit. No vrlo interesantno da se bez problema može promijenit zakon da se objavi popis ili lista dužnika. Vrlo na jednostavan način se objave registra hrvatskih branitelja pa zadnji javna objava je bila tzv. lista srama za one koji ne isplaćuju plaće. I kad podvučemo zajedničku crtu i zajednički nazivnik za sve skupa što je efekat od svega toga skupa, kolega Tušak je sad govorio do onih 50 milijardi nenaplaćenog poreza. Naplaćeno je dvije godine nakon objave liste, naplaćeno samo 700 milijuna, od toga je 200 i još nešto otpisano, a 500 je samo naplaćeno i vjerojatno od tih 500 bi se naplatio i bez objave te liste. Dakle nije dobro osobito kad si na vlasti različito tretirati neke stvari, a o tome ću nešto kasnije kad budem samo citirao jedan dio obrazloženja Vlade zašto ne prihvaća ovaj prijedlog nego naprosto stvari se moraju tretirati i zvati na potpuno isti način, bez obzira kom se to u datom momentu svidjelo ili ne svidjelo. Bio je jedan zakon koji je bio preteča predstečajnim nagodbama, on je donesen mislim u 2. mjesecu 2002. godine, samo tada se zvao Zakon o naplati dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja i tada se govorilo da je dug negdje oko 24 milijarde. Efekat svega toga skupa nakon godinu i još nešto dana je bio da se nije naplatila niti milijarda kuna i vjerojatno ovih 50-ak milijardi kad uzmete zatezne kamate koje su bile između 14 i 18% u proteklih 10 godina se najviše nalazi tih 24 milijarde. Kad vidite u principu kako se 2004.-2008. smanjivao taj porezni dug i kako su prihodi državnog proračuna rasli daleko iznad stope rasta i inflacije, dakle realni rast poreznih prihoda je bio daleko veći, bez da su se povećavali porezi. No kad vam paše onda možete objavit sve, a kad vam ne paše onda odjedanput se ne može objavit ništa. Jer ako Vlada kaže da je predstečajna nagodba nagodba i da to ne treba biti predmet Općeg poreznog zakona jer tu se nagađaju oko nekih drugih potraživanja, a ne samo oko poreznih potraživanja, onda je logična stvar, nećemo zadirat u Opći porezni zakon al ćemo ubacit jedan članak u Zakon o stečajnoj nagodbi gdje ćemo reći da ćemo objaviti sve one sa otpisanim dugovima i način rješavanja duga na potpuno identičan način kao što smo i objavili listu dužnika. Jer nemoguće je među onim 100-tinjak i koliko tisuća ima, skoro 200 tisuća dužnika poreznih, tražit one kojih sad najedanput nema ili one kojima se smanjio porezni dug pa temeljem toga računa da se nekome otpisalo toliko i toliko milijuna milijuna ili desetaka milijuna kuna, a uvjete pod kojima će platit drugi porezni dug naprosto je nemoguće naći ako ne idete kopati ili švrljati po web stranicama FINA-e. naprosto ako pričamo o transparentnosti, ako volimo govorit da netko to nije radio na takav način onda kad trebaš ti položit ispit transparentnosti odmah padneš na prvom koraku. To je ovaj slučaj predstečajne nagodbe. Sjetite se kako je taj zakon donesen u ovom Visokom domu. Izglasan je praktički zadnji petak

i taj zakon je onda dobio sasvim drugi smisao i došli smo gdje jesmo. Iskreno govoreći, čitat ću samo dva citata iz vladinog obrazloženja, veli kako je postupak predstečajne nagodbe postupak nagodbe odnosno dogovorenog namirenja svih vjerovnika, a provodi ga Financijska agencija, Prijedlog zakona o dopuni Općeg poreznog zakona nije predmet Općeg poreznog zakona. To sam vam rekao. Predmet Općeg poreznog zakona je samo jedan dio otpisa. Ali ako to već nije predmet Općeg poreznog zakona, ako smo očekivali da ćemo na listi ili Registru hrvatskih branitelja naći desetine ili stotine tisuća onih koji su navodno lažni hrvatski branitelji pa se to nije nije dogodilo, ako se očekivalo da će se proračun napuniti sa objavom popisa dužnika nije se ni to dogodilo, onda mi nije jasno zašto se ne bi objavilo i oni koji su bili na tom popisu dužnika, ali im je najedanput porezni dug nestao. Vrlo je interesantno da instrument koji je trebao puno toga bar otkriti ako ne riješiti, što se tiče i poreznog duga i vlasništva desetak i više firmi, OIB nitko se nije potrudio da on čim prije zaživi i da se instrumenti OIB-a iskoriste upravo za ovo. I logična je stvar, ja mislim da nema nikoga u ovoj sabornici tko će reći da jednom Varteksu država maksimalno nije trebala pomoći. Mislim da nema nikoga u ovoj sabornici tko će to reći. Nema moralno pravo naspram onih nekoliko tisuća prije svega žena koje su godinama radile teški posao i stvarale taj Varteks. došla je konkurencija, lojalna, nelojalna od negdje drugdje i taj Varteks na žalost nije više mogao egzistirati. Dakle, nije sporno da bi svi podržali spas nekakvih poduzeća iz jednostavnog razloga što njihov i regionalni značaj i gospodarski je daleko bitniji od nekoliko milijuna kuna u državnom proračunu. Dakle, ti ljudi budu radili, ako budu zarađivali plaće, ako ne padnu na teret države preko Zavoda za zapošljavanje država će imati od tog posla višestruku korist. nije sporan taj Varteks ili neki drugi, ali o tome se pompozno puno govorilo. Ali vjerojatno je sporno nešto drugo ili neki drugi pa vjerojatno se zato ne ide niti, prihvaća ovaj prijedlog da se Općim poreznim zakonom omogući objava ovih podataka, a isto tako ne predlaže se vlastiti prijedlog da se izmijeni Zakon o predstečajnoj nagodbi u kojem bi se samo jednim člankom reguliralo da se ti podaci objave. No, ono što bih samo rekao ovdje čisto oko ovog zakona ako bude usvojen, ako kolege iz vladajuće koalicije prihvate, onda bih ja kolegama iz, Laburistima predložio da u ovome članku 1. u stavku 13. ima nekih stvari koje naprosto treba promijeniti jer nisu u suklađu sa pozitivnim zakonskim propisima jer ne postoji više matični broj. Evidencija isključivo preko koje su evidentirane i pravne i fizičke osobe je OIB. Dakle, jedinstveni identifikacijski znak sa 11 znamenaka i temeljem kojega se svi reguliraju, tako da ako se netko bavi obrtom on isto evidentiran I nije mi iskreno govoreći što znači ovo datum, mjesec, rođenje, ime roditelja fizičke osobe koja obavlja djelatnost jer ako ukucate njegov OIB on ako se bavi bilo kakvom djelatnošću ili ima bilo kakav porezni dug onda ćete dobiti podatke koje trebate dobiti. Prema tome, OIB je upravo uveden zbog toga da temeljem jednog jedinstvenog znaka možemo doći, zapravo onaj tko treba iz državnih institucija može doći do podataka koji mu trebaju. I na početku ovog stavka ova prva rečenica ime i prezime fizičke osobe koja obavlja djelatnost ili naziv poreznog obveznika. To jedno drugo se isključuje. Ako obavljate djelatnost onda ste automatski porezni obveznik. Jedino da ako ovdje niste mislili ili pravne osobe. Dakle, ne vidim razloga da se, da Vlada ne prihvati ovaj zakon tim više što što si je uzela za pravo da raspolaže i sa tuđim prihodima. Tu ne mislim samo na prirez i onaj dio od dohotka koji se odnosi na jedinice lokalne samouprave, nego tu mislim kako su prošli oni najsitniji dužnici, zapravo vjerovnici u predstečajnim nagodbama gdje ih praktički nitko ništa nije pitao nego su preglasani, pozvani. Rečeno im je samo priznat će vam se 50 ili 60% ili će vam se priznati cijeli iznos i moći ćete ga naplatiti u sljedećih 5 godina bez kamata i bez ičega. Tu si je isto netko uzeo za pravo praktički da donosi odluku umjesto nekoga. Jer gledajte, kako velikoj tvrtki puno znači 10, 15 ili 20 ili 100 milijuna, tako nekom obrtniku strašno puno znači 10, 20 ili 30 000 kuna. Red veličine je potpuno identičan kad uzmete odnos na Dakle, to je samo jedan od projekata koji je glamurozno najavljen. Ali kad uzmete da od ovih koje je Vlada dala za svoje predstavnike oko ove teme samo je ostao jedan pomoćnik ministra, onda mi je potpunosti jasno zašto se događa što se događa. Dakle, klub HDZ-a nema razloga da ne podrži ovu inicijativu kolega Laburista. Hvala lijepa. Dražen Đurović, izvolite repliku. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Kolega Šuker, ja bih se složio u onom dijelu kad ste govorili o predstečajnim nagodbama spomenuli ste Varteks. Mislim da treba spomenuti da se tu sigurno još radi i o stotinama drugih proizvodnih tvrtki koji je trebalo tražiti načina u svim mogućim oblicima da se te tvrtke i te djelatnosti koje imaju te tvrtke i bez obzira na vlasništvo sačuvaju i zadrže, a ne da se zapravo pod svaku cijenu ide u neke likvidacije, stečaj i pokušaj nasilne naplate potraživanja gdje se u pravilu namiruje vrlo mali udio u tim potraživanjima, a prestaje ono što zapravo predstavlja vitalni problem po našem mišljenju danas Hrvatske, a to je problem zaposlenosti. Jer gašenje stotina ili tisuća radnih mjesta u tekstilu ili prerađivačkoj djelatnosti je nešto što je praktički nenadoknadivo kasnije ponovo eventualno za pokrenuti ili otvoriti. I na kraju samo ako uzmemo u obzir da u tim djelatnostima svako radno mjesto, otvaranje svakog radnog mjesta vrijedi ili košta barem 100 000 ili 150 000 eura jasno je koliko bi samo i kakav bi uopće opseg investicija trebao za otvoriti ne znam 100 radnih mjesta u prerađivačkoj djelatnosti. Ali također na ono drugo što ste rekli, a što zapravo nije se dogodilo u predstečajnim nagodbama da se zapravo vidi koje su to tvrtke koje nemaju taj kapacitet i tu vrijednost za interese Hrvatske države i gdje Hrvatska je zapravo, gdje se otvorio prostor u predstečajnim nagodbama i gdje možda zaista bilo vrlo čudnog postupanja. Dakle, kolega Đurović mislim da se mi u potpunosti slažemo i mislim da ovdje treba ponoviti opet ono nešto što je sigurno zajedničko razmišljanje svih saborskih zastupnika, a to je da ima poduzeća koja se naprosto, ako se ikako mogu moraju se pokušati očuvati. Jer danas Hrvatska nema proizvodnje i možda nije danas problem proizvest nešto ali problem je plasirati na tržište. Ali ne možemo reći da Varteks i niz drugih tvrtki imaju nekakav brend, imaju status, imaju svoj proizvod i logična stvar je da je daleko jeftinije ako se ikako može spasiti ta tvrtka nego ugasiti i otvarati neku novu da se ona probija na tržištu. Dakle, iz milijun i jednog razloga to naprosto treba napraviti. Ali isto tako ima tvrtki koje tu naprosto po ničemu ne zaslužuju da se nađu jer ima drugih u konkurenciji koji će raditi taj posao i preuzeti te ljude, samo su možda bolje organizirani i bolje su si složili priču da opstanu. Možda je i to upravo razlog zašto se ne želi objaviti ta lista. Jer nema danas Hrvatska puno proizvodnih poduzeća da mi možemo se baš tako razbacivati i lako ih slati u stečajeve. I možda je upravo taj dug Varteksa i dug prema bankama nastao zbog toga što se željelo zaštititi tih najprije je bilo skoro 5000 žena, a na kraju ja ne znam da li ih danas ima 1800, 2000. Mnogi su bili bacili oči na onaj industrijski pogon Varteksa preko puta stadiona, međutim očigledno je tamo zaštićena nekakva industrijska arhitektura pa to više tako ne ide. Ali, očigledno je da se ovaj popis ne objavljuje isključivo zbog toga što se ne bi trebali vidjeti neki kojima je pomognuto ipak na neki drugi način, a možda čak i po babama i stričevima. **Zgrebec, Dragica Hvala potpredsjednice. Kolega Šuker vi ste potpuno u pravu kada ste rekli, ali radi se o dva navrata da je došlo do izmjene Zakona o predstečajnoj nagodbi i u ta dva navrata to je potpuno drugačiji zakon bio. I pomalo cinično je kada Vlada sada u svojem obrazloženju govori da to ne bi trebalo stajati u ovom zakonu nego bi trebalo stajati u tom nekakvom drugom zakonu a nije se potrudila da stoji u tom zakonu. Mi jasno kao laburisti smatramo a i vi ste tu rekli da ne bi trebalo apsolutno biti nikakve prepreke da on da on bude i u oba zakona upravo zato da ne bi dolazilo do nekakvih i različitih tumačenja. I jasno da iza toga se krije nešto drugo, a to je pitanje one transparentnosti da se ne vide svi podaci i svi oni koji bi trebali biti na listi kojima je oprošten dug. kojima je oprošten dug. Ja vidim tu da je jedini razlog i ne vidim nijedan drugi razlog i zato slažem se sa vama u vašoj diskusiji. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Tušak mnogi od onih desetine tisuća ljudi koji su se našli na listi poreznih dužnika sigurno su izuzetno nesretni što su u takvoj poziciji. Mnogi od njih su vlasnici uglednih obiteljskih obrta koji su se kasnije pretvorili u poduzeća. Mnogi su u to uložili sve što imaju. Praktički prodali su sve što imaju da to spase, a na kraju nisu uspjeli spasiti. I ne treba sve gledati jednako. Bilo je i onih koji su koristili rupe da su osnivali poduzeće za poduzećem i vjerojatno tako gomilali porezne dugove, zato i jesmo mijenjali Zakon o sudskom registru, ali naprosto kad smo već došli u poziciju da želimo pomoći i da je to jedan od instrumenata Vladine ekonomske politike da se spase određena poduzeća onda ako su mogli objaviti i staviti na stup srama ljude koji se nisu svojom krivicom našli na listi srama, mnogi su bili i ugledni obrtnici, ugledni poduzetnici onda mislim isto tako da nema nikakvog razloga da se objave oni kojima je država procijenila da mogu opstati, da mogu zadržati radna mjesta, da mogu zapošljavati ljude i da mogu stvarati novu vrijednost i da im država kroz nekakav otpis ili reprogram poreznog duga želi pomoći na takav način. Prema tome, ne vidim nikakvog razloga, dapače to je nešto pozitivno i to je poruka poslovnim partnerima te tvrtke da je država njih odabrala, da je njihov program restrukturiranja prihvatila kao nešto što je vrijedno i da se s njima treba poslovati i da se s njima može poslovati. Pa ja čak mogu reći da je to mogao biti i nekakav marketinški potez da država šalje poruku ovi vrijede, imaju dobar program, pružit ćemo im šansu, neka idu raditi. Čemu skrivati ako želiš nekome nešto pomoći? To je naprosto nešto što nema logike. I zato me čudi ovo obrazloženje Vlade gdje se pozivaju na dugove prema državi, a ovo su nekakve nagodbe. Kolega Dragutin Lesar, završno. Da kolega Šuker, u pravu ste. Država je predstečajne nagodbe i u firmama, naročito u proizvodnji, je stala iza njih, i mogla uputiti poruku svim potencijalnim ulagačima partnerima i mi stojimo iza njih i vjerujemo u njih. Ne prihvaćamo doista stavove Vlade da to nije predmet ovog zakona jer je Ministarstvo financija sudionik nagodbe i rekao sam nastavni je potez objave liste poreznih dužnika. I ako doista nije predmet ovog zakona, a Vlada se slaže s namjerom zašto Vlada ne predloži onda izmjenu ili dopunu zakona kojim se reguliraju predstečajne nagodbe? Dakle, radi se o poruci mi to ne želimo objaviti, tu je problem. Svako prvo čitanje zakona završava zaključkom sve primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi upućuju se predlagatelju da ih pripremi za drugo čitanje. Takav zaključak i mi prihvaćamo i hvala kolegi Šukeru na dobrom upozorenju o matičnom broju, doista smo pogriješili u tome i to treba ispraviti, vjerujem da je i to doprinijelo da OIB ne bude zaboravljen. Kao i ono što je kolegica Ingrid rekla kad je upozorila da dio njih je ovdje završio zato jer im država nije platila svoje obaveze pa ćemo se onda do drugog čitanja potruditi predložiti da država mora objaviti popis svih svojih dugovanja iznad 30 dana privatnom sektoru da vidimo koje su privatne tvrtke dovedene u bankrot ili pred bankrot jel država ili trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu ne servisira svoje obaveze. I doista ima takvih i to dosta veliki broj koji su došli na listu poreznih dužnika ili potpuno nestali iz gospodarstva jer nisu mogli naplatiti svoja potraživanja ne samo na privatnom tržištu nego i od države. Ali ono što me posebice žalosti kada raspravljamo o svemu tome, mali dužnik završi ili u ovrsi ili ostaje bez kuće gdje se zbog 50 tisuća kuna prodaje kuća vrijednosti 200 tisuća za 100 tisuća kuna duga ili u zatvor. Veliki dužnici, a imamo sada star slučaj tri dana kada su uglednici, naročito lokalni u pitanju, onda zbog kriminala, sklapanja štetnih ugovora, neplaćanja poreza, radi se o jednom ravnatelju bolnice, dobio je kaznu da godinu dana svaki dan dva sata guli krumpir. Tako da ja više onu kaznu za rad za opće dobro neću zvati rad za opće dobro nego je Hrvatska patentirala guljenje krumpira kao kažnjavanje uglednih moćnika kada prekrše zakon. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo kada se steknu uvjeti. **Stazić, Nenad